Idemo na slijedeću točku - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, drugo čitanje P.Z. br. 658; Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Pavle Matičić, Pavle Matičić, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za upravu će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Ovim Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave kao dio procesa reforme državne uprave i usklađivanja sa standardima predlaže se nastavak procesa depolitizacije i profesionalizacije u državnoj upravi započet donošenjem Zakona o državnim službenicima. propisano je da na dan stupanja na dužnost Vlade nakon prvih narednih parlamentarnih izbora položaj tajnika ministarstva, ravnatelja mu ministarstvima, zamjenika tajnika Vlade, predstojnika Ureda Vlade, zamjenika državnih tajnika, te zamjenika i pomoćnika ravnatelja Državnih upravnih organizacija postaju radna mjesta državnih službenika, a dosadašnji položaji pomoćnika ministra se ukidaju. U cilju stvaranja zakonskih pretpostavki za provedbu postupka depolitizacije i profesionalizacije već je izmijenjen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima dužnosnika, kao i Zakon o postupku primopredaje vlasti. A izmjenama Zakona o sustavu državne uprave bit će u potpunosti uspostavljen zakonski okvir za provedbu depolitizacije u državnoj upravi. U međuvremenu od prvog čitanja i ovog drugog čitanja o ovom zakonu ovdje u Hrvatskom saboru održan je okrugli stol na temu profesionalizacije i depolitizacije u državnoj upravi na kojem su učestvovali i predstavnici Hrvatskog sabora, Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije, odnosno delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj, OESS-a, znanstvenika i nevladinih organizacija i drugih učesnika sadržani u prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona iz prvog čitanja i primjedbama i prijedlozima dati u prvom čitanju. Nakon toga Vlada predlaže Hrvatskom saboru donošenje Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave kako ste ga dobili u materijalima. Hvala gospodine predsjedniče. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala, otvaram, odbori za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav. Otvaram raspravu.

Izbori su za nekih 4 mjeseca. Doći će nova Vlada i kao prva točka biti će izmjena Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva. Na to svaka nova Vlada ima 100% pravo. Mijenjat će jasno samim time i opis djelokruga ministarstva. Po dobrom starom običaju, jasno običaju nezamjeranja, nediranja svi će državni tajnici ostati na svojim pozicijama kao što su ostajali uvijek do sada. Sve će to dovesti onda do toga da ćemo recimo da budem ciničan za 3, 4 nova izborna ciklusa imati možda više državnih tajnika no što će biti namještenika u pojedinom ministarstvu. Sve to govori isto tako da je narod u pravu kada kaže da sova vrana vrani oči ne vadi. Tj. da postoji neki dogovor. Ovaj zakon imao bi smisla kada bi se u članku 2. 6.a koji glasi: «Ravnatelji u ministarstvu, tajnici ministarstva, zamjenici državnih tajnika središnjih državnih ureda, zamjenici i pomoćnici ravnatelja i državnih upravnih organizacija te predstojnici ureda državne uprave u jedinicama područne i regionalne samouprave da su rukovodeći državni službenici. I onda se kaže da državne službenike iz stava 1. ovoga članka imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na temelju prethodno provedenog javnog natječaja na način i u postupku određenom Zakonu o državnim službenicima. Znači rekoh ovo bi imalo smisla kada bi se stavilo iza toga stavak da ti državni tajnici moraju svoje mandate dati ili staviti na raspolaganje. Na ovaj način kako je sada predviđeno te ljude čuvamo kao ličke medvjede. Oni su zaštićeni valjda od kolijevke pa do groba kada uđu u državnu službu umjesto da dijele sudbinu onih koji su ih postavili a izbore su recimo potom izgubili. To bi trebalo učiniti iz nekoliko razloga. da novu vlast oslobodimo prozivanja za eventualni revanšizam. Da novu vlast, da nova vlast s novim ljudima počne recimo taj neki izborni, postizborni ciklus. Da ti imenovani ili izabrani sad svejedno dijele sudbinu sa onima koji su ih postavili, a ne da prilikom dolaska na mjesto su stranački ljudi, a potom kada njihovi izgube izbore odjedanput postaju stručnjaci. Četvrto ili peto, da osjete što znači ići u izbore, boriti se za svoje ideje, za između ostalog njihove pozicije i konačno da ti ljudi budu solidarni sa onom ekipom koja je na vlasti da se na taj način Hrvatska konačno počne rješavati konvertita. Netko će reći da je to možda preradikalno što predlažem ali koliko god da je to radikalno to je zasigurno pošteno. Pogledajmo ovaj Hrvatski fond za privatizaciju. Stručnjaci koji su za, sa 30, 40 hiljada ili 50 hiljada kuna odjedanput došli u Hrvatski fond za privatizaciju na 10 hiljada kuna. Zašto? Sada znamo zašto. U svako javno poduzeće u ovoj zemlji bi trebao ući jedan maestro ali sad u liku državnog odvjetnika. Što se tiče manjina članak 3. on doslovce glasi da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na zastupljenost u središnjim tijelima državne uprave razmjerno njihovom udjelu u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske a u uredima državne uprave u jedinicama područne, regionalne samouprave razmjerno njihovom udjelu u ukupnom stanovništvu jedinice područne (regionalne) samouprave. samouprave. Ovu priliku želim iskoristiti da izrazim i prosvjed za ono što je državna uprava na izborima za mjesne odbore, odbore, državni tajniče napravila u Puli gdje je sa popisa birača za te mjesne odbore izbrisala pripadnike manjina. To je jedna drska provokacija zbog koje bi netko morao doma ići bez plaće. Ili je posrijedi još ozbiljnija stvar, priprema za ove sljedeće parlamentarne izbore. To jasno po meni je dovelo do neregularnosti izbora za te mjesne odbore, ali to otvara i suštinsko političko pitanje, a to je pravo tzv. dvostrukog glasa za manjine jer u protivnom se kažnjava one stranke koje najdosljednije zastupaju njihove interese. To što je bilo u Puli graniči sa izbornom neregularnošću i mislim da će to, o tome voditi računa i nadležno ministarstvo. Jasno je da se zalažem za zastupljenost manjina u tijelima državne uprave. To je jasno civilizacijska tekovina. U članku 9. ovog zakona kaže se da državni tajnik može imati jednog ili više zamjenika. Pa to je nevjerojatno. Hrvatska ima toliko državnih tajnika da vjerojatno nitko ni ne zna koliko ih je u ovome trenutku. Tri puta su u boljoj poziciji od zastupnika i sad bi trebali nadjenuti im i te pomoćnike a pomoćnicima tajnicu, službu, auto, kartice. Sve ono što recimo zastupnici nemaju. Da li si netko postavlja pitanje koliko će to koštati, a u obrazloženju ovoga zakona kaže se da zakon neće prouzročiti dodatna sredstva. To da neće prouzročiti dodatna sredstva ako imamo ovu odredbu to ne stoji. Ovaj zakon košta. Koliko ja to ne znam. odnosno koliko će koštati ali bojim se da je taj zakon način da se još nekoliko desetina ljudi zaposli u raznim vladinim tijelima tik pred izbore. A ako se nešto jasno cijeni onda je to zaposlenje. Gdje ćeš bolji posao od zamjenika državnog tajnika? Za to je najmanja stvar da ti i tvoja obitelj nekome poklonite i neki glas.

Članak 17. Tijela državne uprave dužna su raspisati natječaj za radna mjesta ravnatelja u ministarstvu, tajnika ministarstva, zamjenika državnog tajnika središnjeg državnog ureda i tako dalje u roku određenog člankom 151. stavka 3. Zakona o državnim službenicima, Narodne novine broj 92. iz 2005. godine. Neću podsjećati na te rokove ali to govori o tome da se na neki način jedna kadrovska prijevara sprema u državnim tijelima. Ne sviđa mi se ni postojanje središnjeg državnog ureda iz članka 7. Da ja sada ne citiram taj članak. To je neko paralelno ministarstvo kojeg gospodin Palarić očigledno stvara za sebe, a i odgovoran u ovom slučaju sigurno gospodin Palarić nije zamislite, nije ministru uprave i pravosuđa ili kako će se to već zvati nego će biti odgovoran ni manje ni više nego premijeru. E ne može to tako. Neka odrađuje posao za premijera, ali on mora biti u tom Ministarstvu uprave odgovoran prije svega ministru ako nam je uopće potrebno jedno ovakvo središnje državno tijelo ili taj Središnji državni ured. Sve u svemu mislim da je ovaj zakon pisan da da se svi postojeći državni tajnici zadrže u sedlu, da se zaposli još nekoliko desetina ljudi par mjeseci pred izbore, možda će to biti i stotine jer treba formirati i one službe, tajnice, sekretarice, šta ja znam koga, šofere itd. i da nova vlast na neki način neću reći bude paralizirana, ali u najmanju ruku blokirana i u toliko taj zakon je za nas u klubu IDS-a neprihvatljiv. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Ivan Jarnjak. Izvolite. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, saborski zastupnik Kajin je izrekao jednu neistinu pa je rekao da je ovo državna kadrovska prijevara se krije iza ovog zakona. To je jednostavno točno, netočno, jer ti nisi pročital dobro taj zakon. Netočno. Hvala lijepa.

Hvala.

Hvala gospodine predsjedniče, ovo s penzionerima očito je sve oduševilo. Gospodine zamjeniče državnog tajnika, kolegice i kolege. Nakana ovog Zakona je deprofesionalizacija i depolitizacija uprave. Krasno. Bolje ne može biti. To je daleki cilj u svijetloj budućnosti koji bojim se bez obzira na činjenicu da je ovaj Zakon korektno i dobro napisan nećemo čini mi se to tako skoro uspjeti napraviti. Što se naime događa? Pomoćnici ministra prestaju biti pomoćnici ministra i postaju ravnatelji tijela unutar ministarstva, dakle mijenjaju naslov, ostaje im kompletna funkcija kakva je bila i bira ih Vlada. Kako ih Vlada bira? Pa javnim natječajem kako se službenici već biraju. No dobro, ali Vlada bira ljude koji će sutra ne samo provoditi, nego djelomice i kreirati politiku te Vlade. Dakle mora ih birati po nekim političkim kriterijima. Mora odabrati ljude koji će htjeti, znati, moći provoditi politiku upravo te Vlade na jedan profesionalan slažem se način, javni natječaj će osigurati da to bude profesionalno, ali politiku te Vlade. Mora se slagati s tom politikom, inače kako će ju provoditi. Kod nas se službenici, a posebice državni službenici biraju natječajem na neodređeno vrijeme. To baš i nije neka svjetska praksa da se rukovodeći vrhunski državni službenici biraju na neodređeno vrijeme. Pojam fleksibilnosti radne snage uključuje i te visoke službenike i u svijetu u koji se mi ugledamo u dobrom dijelu zemalja ti službenici sklapaju ugovore, zapošljavaju se preko natječaja i izvana ili iz sastava ministarstva, u ovom trenutku nije bitno, ali sklapaju ugovore na vrijeme trajanja mandata. Oni jesu profesionalci, oni dolaze po profesionalnim kriterijima, ali oni će raditi politički, dobrim dijelom politički posao i trebaju biti unutra dok traje taj mandat. Fleksibilnost radne snage je u toj situaciji ključna. Naravno na taj način priznajemo da su ti ljudi politički Oni to jesu ako ih Vlada bira. Vlada ih ne bira zato što su lijepi, pametni, dobri, nego zato što će sutra slušati i provoditi program te Vlade. Ono što je pozitivno u takvoj situaciji jeste da ti isti ljudi znaju na koji način dolaze, znaju po što dolaze i znaju sasvim sigurno kad će se njihov mandat prekinuti. Pitanje je onda da li će na takva mjesta dolaziti ljudi koje treba iz ovih i onih političkih partijskih razloga zbrinuti kao što sad jeste situacija. Ministar gospodarstva je zaposlio smijenjenog gradonačelnika grada Karlovca na mjestu pomoćnika ministra bez portfelja, pomoćnika ministra, zato jer nije imao šta s njima, smijenio ga je iz svojih sebi poznatih razloga. Taj čovjek je uhljebljen unutra. Ako će na isti način nastaviti se zapošljavanje dalje, a nastavit će se jer niti ovaj Zakon ne predlaže nikakve konkretne mehanizme kojim bi se to spriječilo. Ti će ljudi biti uhljebljeni ne za 4 godine mandata, nego za čitav život. Ući će unutra, i ostat će za čitav život. Nakon dva, tri izborna ciklusa dogodit će nam se kao što se dogodilo u nekim poduzećima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave da unutra rade praktično samo direktori. Takav je bio ugovor koji je čovjek sklopio, ostaje u firmi ne više kao direktor, pa drugi, pa treći, pa četvrti put i sad unutra delaju samo direktori. Pa jedan direktor čisti poslije posjetitelja sportsku dvoranu, drugi zaključaka, treći je sad aktualni direktor, a četvrti je za šankom u kafiću i to su četiri direktora zaposlena u poduzeću, jer nisu imali što s njima napraviti. Nisu ih mogli otpustiti. Hoćemo li sutra imati ravnatelje ureda dijelova ministarstva koji će biti u toj poziciji? Jedan iz ove vlasti, dva iz one vlasti, treći iz one tamo pretprošle vlasti. To će se nakotiti na takav način da jednostavno neće biti mogućnosti. Lako za mogućnosti da se to plaći. Ovaj narod naučen je plaćat koješta, pa će i to platiti. Ali neće se posao moći organizirati. Imat ćete toliko ljudi unutra da će smetati jedan drugom, neće biti dovoljno stolova, popikivat će se jedni na druge. Očito rješenje je u tome tko ih bira, dakle da li ih bira Vlada ili ih bira nezavisno službeničko tijelo. U tom slučaju bih mogao prihvatiti da su oni stvarno profesionalci i na koje vrijeme ih bira. Ako ih bira na vrijeme trajanja mandata skidam kapu, onda oni lijepo mandat počnu, sa mandatom odu. Pitanje je što se događa sa čelnicima ureda državne uprave na regionalnoj, na županijskoj razini? Do sada su ti čelnici odgovarali uredu državne uprave, dakle gospodinu Palariću. Po ovom Prijedlogu oni trebaju odgovarati Vladi. Oni su dakle direktni komesari premijera na terenu i provode volju i odluke Vlade na terenu. Dakle ne pravo, ne zakon, nego volju i odluke Vlade provode po županijama. Ne znam kako drugačije to nazvati, nego komesarima. Što se tiče učešća i sudjelovanja predstavnika nacionalnih manjina u organima državne vlasti, definicija je lijepa. Deklaracija je lijepa, njime se osigurava pravo na sudjelovanje u organima vlasti. Ne osigurava im se niti kvota, niti broj, niti način, niti vrijeme, ali im se daje principijelno pravo. Ja vjerujem da su oni, nema ih ovdje, ali vjerujem da su oni i na tom principijelnom pravu zahvalni, a sasvim sigurno bi im puno bolje došlo kad bi znali da ako u gradu od 50 tisuća stanovnika ima 10% nacionalne manjine, onda će jedan od načelnika u tom uredu državne uprave biti manjinac. Ovako može ali ne mora, pa sad kako se dogodi. Sve u svemu zakon napisan profesionalno, korektno sa dobrim namjerama. Bojim se da bez kontrolnih mehanizama i bez mehanizama provođenja od svega ovog neće biti ništa. Hvala. (HDZ)** Za klub PGS-a, SBHS-a i MDS-a, poštovani zastupnik Nikola Ivaniš. Izvolite! Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani predstavnici Vlade. U ime kluba regionalnih stranaka želim kazat da ovaj zakon ne u smislu predloženih pojedinačnih rješenja i onoga kako je to normirano kroz članke već kroz intencije ne podržavamo. Intencije ovog prijedloga nismo podržavali niti u prvom čitanju pa ne podržavamo niti u drugom čitanju. Razlozi su vrlo jednostavni. Mi apsolutno smatramo odnosno priklanjamo se mišljenju da bi svaka nakon parlamentarnih izbora izabrana Vlada morala imati osnovni elementarni instrumentarij da u državnoj upravi na natječaj ili po imenovanju imenuje najviše visoke dužnosnike, ravnatelje, pomoćnike i da ih imenuje na mandat iz vrlo jednostavnog razloga. Iz razloga što ta Vlada preko tog aparata treba provoditi politiku za koju je na parlamentarnim izborima dobila povjerenje, neovisno o tome koja je to Vlada. apsolutno je da mi mislimo da u toj razini državne uprave praktično ne bi trebao postojati radni odnos ili ugovor na neodređeno vrijeme nego bi to moralo biti na određeno vrijeme i to regulirano baš sa Vladom. Naravno apsolutno i onda kada se radi o profesionalcima. Ja ću tome dodati da mislim da bi ti ljudi trebali biti iznimno dobro plaćeni pa da su i stručni i profesionalni ljudi motivirani i kroz visoke prihode da idu u kratkoročne radne angažmane sa Vladom u smislu provođenja određene politike za koju je određeni blok dobio mandat. S obzirom da su intencije u potpunosti drugačije ovog zakona mi ne podržavamo ovaj zakon i mislimo da kroz jedan, dva ili tri mandata neće donijeti dobro u smislu ukupnog strukturiranja državne uprave i da će se to prije ili kasnije morati razrješavati s nekim radikalnijim zakonima koji će razriješiti nagomilavanje kadrova koji će doći u državnu upravu na visoke položaje bilo po prijateljskim linijama, bilo po rođačkim linijama, bilo po stranačkim linijama, a ni jedna od te tri linije nisu dobre. Dakle, s obzirom na to da smo protiv bilo kakvog oblika udomljavanja i da smo za čiste poslove u državnoj upravi na visokoj razini, visoko i dobro plaćene ali na određeno vrijeme za mandat ne podržavamo jednostavno intencije ovog zakona i to je naš stav. Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt trebate? Nema potrebe. Dobro. Zaključujem raspravu.